korenite spremembe. V danemu primeru, da bi bilo potrebno dvigniti cenzus in razširiti krog upravičencev, ki naj jih socialni dežnik temeljnega dohodka doseže. Vložili smo amandma, žal za enkrat ni doživel polne politične podpore, tako da lahko zgolj ugotovim, da je to naloga, ki nas v bodoče, nas vse skupaj, vseh 90 še čaka. Zakon bomo podprli. Najlepša hvala. Še, izvolite, boste v lastnem imenu. Izvolite, ja, gospod Grims.

Na načelo, ki je ustavo. Na načelo, ki ste mu zavezani, in na načelo, ki ga je treba spoštovati. Na to vas je opozorila tudi pravna služba, pa se na to požvižgate. Celo tako daleč ste šli, da ste na koncu zavrnili amandma eno od lastnih vladnih strank, s katero bi vsaj dodelili pomoč tistim, ki so desetletja 71. TRAK (VI) 16.15 (nadaljevanje) gradili samostojno Slovenijo in s svojim delom bogatili to družbo. Se pravi, upokojencem, ki ne dosegajo tistega praga, ki bi jim omogočal res pravo kvalitetno človeka vredno življenje.

(Ne.) Torej, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo sedaj s prekinjeno 3. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z današnjega dne, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 1. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 3. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet postaneta amandmaja poslanskih skupin Svoboda, SD in levica k 3. členu pod številko 2 in amandma Poslanske skupine NSi k 3. členu pod številko 3 brezpredmetna. Glasujemo.

Če bo ta amandma sprejet postane amandma Poslanske skupine NSi k 3. členu pod številko 3 brezpredmeten. Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in poslancev, za je glasovalo 78,

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 5. členu pod številko 2. Glasujemo.

Ali… Obrazložitev, še nismo tam, če mislite obrazložitev glasu pred sprejetjem zakona v celoti. Torej, sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tem členom, ki sem jih pravkar povedala – 3., 6. in 8. – vložiti nove amandmaje? (Ne.) Torej prehajamo zdaj na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev in vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Ker zdaj prehajamo na odločanje o predlogu zakona, izvolite obrazložitev, v imenu Poslanske skupine svoboda, predvidevam. Izvolite. Hvala lepa. Danes je potrebno sprejeti ta pomemben ukrep pomoči podjetjem. Ta začasna podpora gospodarstvu bo ublažila posledice izjemno visokega zvišanja cen zemeljskega plina in električne energije. To bo pomagalo pri obvladovanju izrazitih povišanj stroškov in tako zmanjšalo inflacijski pritisk in mi danes ne bomo sprejeli idealnega zakona. Sprejeli pa bomo zakon, ki bo podjetjem v pomoč. In da smo omejeni s sredstvi ravno zaradi v preteklosti pridobljenega javnega dolga. Motijo nas nenehna namigovanja, da Vlada ne sodeluje z gospodarstvom oziroma ne dovolj. Menimo, da ta Vlada zelo dobro razume gospodarstvo in daje gospodarstvu velik pomen, da ne pomaga samo določenim segmentom in zelo aktivno naslavlja težave v gospodarstvu. Ta Vlada ima, če ne veste, posvetovalno telo, ki se imenuje gospodarska koordinacija. Gre za skupine predstavnikov gospodarstva, ki v sodelovanju z ministrstvom usklajujejo ključne rešitve in ukrepe za podporo in pomoč gospodarstvu. Da osvežim znanje. S strani gospodarstva so člani koordinacije naslednji: Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica, Obrtniško podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov, SBC klub slovenskih podjetnikov in Združenje Menedžer. Vsi ti člani koordinacije so prepoznali prednost sodelovanja pri akcijskih načrtih za višjo rast produktivnosti in večjo blaginjo v Sloveniji in tudi s posvetovanjem z udeleženci gospodarske koordinacije se je formiral tudi ta zakon, ki ga imamo danes na svojih klopeh.

Ker je nastopila energijska kriza res nimamo časa za predolge postopke pri uvajanju pomoči. Današnji ukrep v višini 40 milijonov evrov je namenjen podjetjem, ki so se znašala v težavah, zaradi višjih cen. Mala in srednja podjetja bodo upravičena do največje pol milijona evrov pomoči velika podjetja pa bodo lahko prejela največ dva milijona evrov, kar pomeni, da bo pomoč namenjena vsem podjetjem. Polovica pomoči bo izplačana letos do konca leta druga pa do konca marca naslednje leto in ta Vlada je do sedaj več kot dokazala, da je pripravljena pomagati državljanom in sicer z regulacijo nafte, naftnih derivatov, z regulacijo električne energije, zamejeno zamejeno ceno zemeljskega plina, z umestitvijo upravnikov v gospodinjski odjem, z znižanjem davčne stopnje za energije iz 22 na 9,5, z enkratnim energetskim dodatkom za socialno najranljivejše in določila celo višji znesek neobdavčenega povračila za prehrano med delom. / znak naštetih razlogov tudi ta zakon pozdravljamo in ga bomo podprli, ker se zavedamo, da morajo podjetja čim prej priti do pomoči, ker če ne bodo ne le, da so podjetja ogrožena temveč se bo dražilo življenje tudi vseh nas. Prav tako pa ta zakon… / izklop

V razpravi ob tem zakonu sem izpostavil, da je pri kakršnikoli rešitvah, ki naj pomagajo gospodarstvu v težkih časih upoštevati zakaj so problemi draginje, inflacije sploh nastali. Kaj so tisti razlogi, zaradi katerih sploh moramo sprejemati interventno zakonodajo. Malo pavšalen odgovor, ki pa ni ne točen, je da je trenutno cel svet v primežu korporativnega pohlepa, ki se ni začel z vojno v Ukrajini. Naj spomnimo, da smo prvič o inflaciji in o draginji začeli govoriti prejšnjo jesen. To pa pomeni, da mora država intervenirati in zaščititi gospodarstvo podobno kot mora zaščititi ljudi pred korporativnim pohlepom, saj navijanje cen zlasti navijanje cen energentov v režiji največjih globalnih dobaviteljev ogroža nas vse skupaj. Razlog za to navijanje cen pa ni nič drugega kot že rečeno korporativni pohlep. Ta zakon je težak 40 milijonov evrov in je v resnici obliž na dano situacijo, ko cene energentov zlasti električne energije kar skačejo in skačejo. Tudi za to specifično situacijo je prav, da država intervenira in posamezna podjetja zaščiti, ampak je pri tem potrebno dodati, jih mora zaščiti v njihovi kapaciteti kot proizvodnjah enot kot ustvarjalcev oziroma proizvodnih enot, ki zagotavljajo razvojni element, proizvodnjah enot, ki zagotavljajo zaposlovanje enako kot proizvodnih enot, ki zagotavljajo dobrine, ki jih kot družba potrebujemo. Zagotovo pa država ne smem posameznim podjetjem, ki v resnici delujejo kot kapital v zasebni lasti kot stroj za dobiček in ne za družbeno dobro izstavljati sredstev, kar tako na lepe oči in v osnovi prenašati stroškov kapitalističnih minusov na pleča vseh državljank in državljanov. Če se država kot družba odločimo, da bomo namenili sredstva za reševanje podjetjih v zasebni lasti, potem moramo sočasno vzpostaviti tudi pričakovanja, ki jih do teh podjetij kot družba negujemo recimo, da ohranjajo delovna mesta. Na to so med drugimi opozorili tudi sindikati, ko so nam v resnici med včerajšnjo obravnavo na odboru Državnega zbora poslali dopis, da bi želeli v zakon vključiti varovalko naj se za vse koristnike tega ukrepa kakršnakoli odpuščanja za čas trajanja tega ukrepa in še nekoliko naprej kratko malo prepove. To bi bilo sicer prav. Lahko pa sprejmem argument pripravljavcev tega zakona, da gre za prvo intervencijo, da gre zgolj za 40 milijonov evrov in obliž na dano situacijo in iz tega razloga bom zgolj izrazil pričakovanje, da bomo v kakršnikoli naslednjih paket, ki bodo javna sredstva preusmerjali v reševanje gospodarstva zagotovili varovalke za zaposlitve delavcev in delavk.

morda otroke na prvi šolski dan v šolo, želim lep dan. Hvala lepa.